съобразно Правилника ще се проведе втори тур тур и той ще бъде между Никола Минчев и Росен Желязков.

да започнем с гласуването на господин Никола Минчев – по азбучен ред. Моля, колеги, да гласуваме.

Предлагам да гласуваме и кандидатурата на господин Росен Желязков. Моля, колеги, да гласуваме.

Колеги, както знаете, аз попитах за единствената неяснота за мен в правилата. В правилата ясно е записано, че който кандидат събере повече гласове – печели. това, разбира се, се прилага, ако има повече от един кандидат, който е избран. За да бъде избран кандидат и за да бъде прието каквото и да е решение на Народното събрание спрямо Конституцията, чл. 81, ал. 2: „Народното събрание приема законите и другите актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители, освен когато Конституцията изисква друго мнозинство.“ Има 103, доколкото видях, от 240, което не е мнозинство, така че нямаме валиден избор. Благодаря Ви.